**Reiner, Željko (HDZ)** Sada bismo prešli na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2012. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2012. godine Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za regionalni razvoj i fondove Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Obrazložit će zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. Hvala vam Ja ću probati ukratko se samo zapravo osvrnuti na prihode i rashode znači prvih 6 mjeseci s time da trebamo, znate zapravo da je prvih 3 mjeseca bilo privremeno financiranje tako da fokusiramo prvi dio tri mjeseca, znači ovaj dio se odnosi za 6 mjeseci. Znači kad govorimo o prihodima državnog proračuna u prvoj polovici 2012. godine ostvareni su u iznosu od 53 milijarde kuna ili 48,7% godišnjeg 48,7% godišnjeg plana što je 3,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na kretanje prihoda utjecalo je i niz izmjena poreznih propisa koji su stupili na snagu tijekom prve polovice 2012.godine. Porezni prihod u prvom polugodištu 2012.godine iznose 30,3 milijarde kuna ili 47% godišnjeg plana te su povećani za 4,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodom od poreza na dohodak u prvoj polovici 2012.godine prikupljeno je 535 milijuna kuna, 41,7% plana što čini međugodišnji rast od 4,9%. Prihodi od PDV-a ostvareni u iznosu od 18,8 milijardi kuna ili 46,4% godišnjeg plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećavanje od 6%. Osnovni uzrok ovoga povećavanja je povećanje PDV-a sa 23 na 25%. U prvoj polovici 2012.godine prikupljeni prihodi od trošarina iznose 4,9 milijardi kuna što je 43% godišnjeg plana. Prihodi od doprinosa ostvareni su u iznosu od 19,1 milijardu kuna odnosno 51,8% plana i predstavlja međugodišnji rast od 1,4%. Unatoč smanjenju stope za zdravstveno osiguranje sa 15 na 13% prihodi od doprinosa bilježe lagani rast što ukazuje na pozitivne rezultate uvođenja mjera u provođenju prakse uplate plaća bez uplate doprinosa. Ukratko ću samo analizirati rashode. Izvršenja ukupnih rashoda u prvom polugodištu 2012.godine iznosila su 58,9 milijardi kuna odnosno 49,5% u odnosu na planirana sredstva od 118,8 milijardi kuna. Rashodi za zaposlene u razdoblju od siječnja do lipnja 2012.godine izvršeni su od 11,2 milijarde kuna što predstavlja 52,4% plana za 2012.godinu. Velik broj uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave donesenim u drugom dijelu prvog polugodišta te će se efekti njihove primjene trebali bi biti vidljivi u drugom polugodištu. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3,8 milijardi kuna što je 43,2 % planiranih sredstava. Ovakvo izvršenje materijalnih rashoda rezultat je ponajprije racionalizacije na rashodima za usluge koji su manji u odnosu na prethodnu godinu za 14%. Rashodi za subvencije izvršene u prvom polugodištu 2012.godine su 2,6 milijardi kuna, subvencije što je u odnosu na 5,5 ukupno planiranih čini 50,8%. Od navedenog iznosa za subvenciju poljoprivrede izvršeno je 1,4 milijarde kuna. Naknade građanima i pučanstvima izvršene su u iznosu od 32,3 milijarde kuna ili 50,6% plana od čega su mirovine i mirovinska primanja izvršeni u iznosu od 17,5 milijardi kuna što predstavlja 49,6% ukupno planiranih sredstava. I ukratko bih samo ukazao na ukupan višak ili manjak. Ukupan manjak državnog proračuna u prvoj polovici godine ostvaren je u iznosu od 5,8 milijardi kuna što je 58,8% ukupnog planiranog manjka koji smo u ovoj godini planirali 9,9 milijardi kuna. Kada gledamo znači polugodišnje izvješće ove godine 2012. u odnosu na polugodišnje izvješće prošle godine, isto razdoblje prošle godine, manjak državnog proračuna manji je za 2,9 milijardi kuna što je rezultat, u jednom dijelu rezultat povećavanja prihoda od 1,8 milijardi kuna, ali i smanjenja rashoda od 1,1 milijardu kuna. ukratko bih samo još naglasio, Ministarstvo financija intenzivno radi na stabilizaciji prihoda i držanja pod kontrolom rashoda. Znači kao što vidite, i dalje je deficit prisutan u proračunu i moramo biti jako angažirani da ovaj deficit koji smo planirali do kraja godine od 9,9 milijardi kuna da ga držimo pod kontrolom jer to je jedan i također od uvjeta i primjene svih ostalih propisa, također i Zakona o financijskoj odgovornosti. Tako da pred nama unatoč moramo reći lošim, biti iskreni, lošim makroekonomskim pokazateljima koji jesu trenutno u Hrvatskoj. Ali se nadamo da će zapravo u drugom dijelu godine ostati, početi se pokazivati određeni … tako da evo pred nama je prvi dio, šestomjesečni dio, a svakako će biti kada dođe i pravo izvršenje proračuna biti još zanimljivije. Hvala lijepo. Da li radna tijela Sabora žele iznijeti svoj izvještaj? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. naravno u ime kluba HNS-a da kažem jasno da ćemo apsolutno podržati ovo Izvješće o realizaciji proračuna za prvo polugodište 2012.godine. tiče samog tehničkog aspekta izvješća proračuna možemo reći da apsolutno zadovoljava sve one zahtjeve koje jedan ovakav izvještaj glavne političke poruke i programa koalicijske vlade zahtijeva odnosno ima. Ali ono što je ključno u ovome izvješću, a to je da vidimo na koji način i u kojim uvjetima je u biti realiziran ovaj dio proračuna, o njegovom početnom stanju, naslijeđenim odnosima, dugovima, obavezama, koje su politike i programi koji se provode iz ovoga proračuna, adekvatnost aktivnosti i mjera i instrumenata koji proizlaze iz ovoga proračuna, ali naravno i svih onih zakona i uredbi koje je donosila Vlada Republike Hrvatske, koje su se poduzimale i naravno poduzimaju kontinuirano. O složenosti makroekonomske situacije ne samo u Hrvatskoj nego u Europi i svijetu. Mislim da nije potrebno posebno govoriti i naglašavati. Ali zato je jasno vidljivo da iz ovoga izvješća šestomjesečnog proračuna da nema više politike rasta deficita proračuna koji je usmjeren na potrošnju već je to jedna druga politika, politika promjena, politika otvaranja prostoru ulaganjima, investicijama, zapošljavanju. I nema davanja potpora na način da su ona infuzija koja stimulira neaktivnost. Ovaj proračun, jedna od njegovih ključnih poruka koji su jasno dobile odgovor i u međunarodnim institucijama, a to znači i stabilnost financijskog sustava, stabilnosti dobar kreditni rejting koji je Hrvatska dobila u ovom trenutku. To je jedan od izričaja dobitka ovoga proračuna, načina na koji je on formiran, načina na koji je on uz maksimalna financijska pravila, odnosno vođenje računa o fiskalnoj odgovornosti, poštivanje financijske discipline, ušteda i jasne politike prema korisnicima. Ovaj proračun je proračun i usklađene fiskalne i monetarne politike, proračun koji je osigurao HBOR-u 300 milijuna kuna u prvih 6 mjeseci dokapitalizacije da bi HBOR zajedno sa HNB-om, zajedno sa komercijalnim bankama i Ministarstvom financija dogovorio i aranžmane za gospodarstvo, za restrukturiranje, za obrtna sredstva u kamatama od 3 i pol posto, a sve kao rezultat stabilnog proračuna, financijske discipline i onog što je ključno jeftinih izvora kapitala što za državu, što za gospodarstvo, što dalje za stanovništvo. I na taj način u biti i HBOR šta nije u ovom izvješću, ali to je sve dio politike ovoga proračuna i ove Vlade. I u biti u prvih 6 mjeseci realizirao 5,9 milijardi kredita prema gospodarstvu što je 23% iznad plana. Ukupni manjak državnog proračuna čuli smo on je bodova niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 1,7% BDP-a. To je uspjeh ovog proračuna, to je uspjeh ove Vlade. Ne treba zaboravit da ipak proračun je donesen krajem veljače. Do tada smo imali privremeni proračun. Isto tako, brojke jasno ukazuju o njegovom izvršenju, načinu rada Vlade Republike Hrvatske, koalicijske Vlade. Njegovi rashodi su na 49 i pol posto, a prihodi na 48,7 I ono što imamo prvi put u Hrvatskom saboru, u izvješću to je Izvješće o primjeni fiskalnih pravila prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti koji se propisuje da smanjenje udjela rashoda općeg proračuna u BDP-u treba biti za jedan postotni poen manji nego što je bio prošle godine. Opis izvješća jasno ukazuje da će on biti za 1,3 postotna boda manji, a to znači ne samo da se zadovoljavaju fiskalna pravila. To znači da čak i u slučaju nižeg nominalnog ili realnog bruto društvenog proizvoda postoje rezerve koje ova Vlada ima da bi se moglo odgovoriti krizi. Naravno, šestomjesečni proračun ima jako puno podataka, ali s obzirom da je šestomjesečni proračun da je on u biti četveromjesečni s obzirom kad se donio uz sve ove političke jasne poruke stabilnosti koje ova Vlada zajedno sa proračunom i svim mjerama provodi ona jasno i ovaj proračun ukazuje da nema jednostavnih rješenja, odgovora brzih za izlazak iz krize. Međutim, isto tako je jasno i to i mi u HNS-u isto tvrdimo da ova Vlada može i zna dati odgovor za izlazak iz krize i da je nedvojbeno da imamo velike šanse da to i postignemo. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći je klub Socijaldemokratske partije i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo, ton mojih prethodnika laganim glasom u ove relativno kasne sate da kažem nekoliko riječi dakle u ime kluba SDP-a o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci. Kada govorimo, dakle o tom izvršenju za prvo polugodište, prije svega a što su rekli i moji prethodnici moramo uzeti u obzir da se radi o prekratkom roku iz ovog mog kratkog iskustva u ovome Domu. Obično se rasprave o proračunu i o nekim drugim zakonima provedu u raspravama o učinkovitosti ili neučinkovitosti neke Vlade, a u istraživanjima tržišta reklo bi se da se radi praktički o premalom uzorku dakle za ovih par mjeseci. Očigledno ovaj izvještaj ne može ocijeniti u punom dakle i kvalitetno. Rad nove Vlade može dati neke signale. O tome je govorio moj prethodnik osobito imajući u vidu, dakle da je 24. veljače donesen praktički novi proračun i da se jedna polovina ili jedna trećina ovog razdoblja odvijala sukladno odluci o privremenom financiranju. Ali ono što osnovno možemo zaključiti iz ovog dokumenta jest da se državni proračun ostvaruje u skladu sa planiranom dinamikom, da se prihodi realiziraju, te da se deficit značajno smanjuje u odnosu na prethodna razdoblja, između ostalog zahvaljujući i učinkovitoj kontroli rashoda. Dakle, dobro i usprkos mnogih promjena zakona precizno planirano prolazno vrijeme za što pohvaljujem stručnjake u ministarstvu kao rezultat ušteda koje je Vlada predvidjela ovim prijedlogom. smanjenje, dakle nominalno smanjenje potrošnje, nominalno smanjenje rashoda u iznosu od 4 milijarde kuna ali i većeg ostvarenja prihoda s obzirom na postignutu veću financijsku disciplinu. Usprkos uglavnom nepovoljnim makro ekonomskim pokazateljima proračunski prihodi ostvarili su se praktički idealno gotovo 49% plana što je ispod matematički idealnih, ali ako uzimamo u obzir dakle standardno izrađenu sezonsku komponentu prilikom prikupljanja poreza ostajem pri ovoj tvrdnji da je to praktički idealno u odnosu na planirano. Dakle, ostvarenje prihoda u iznosu od gotovo 53 milijarde kuna što je usprkos spomenutim nepovoljnim gospodarskim trendovima povećanje u odnosu na godinu prije od gotovo 3,5%. Kolegice i kolege obratite pažnju osobito na pojačano ostvarenje prihoda od doprinosa. Dakle, što je godinama bila rak rana u našim proračunima i u javnosti i u tvrtkama koje su imale problema, a sada je zahvaljujući propisu koji smo mi donijeli, dakle o nemogućnosti isplate bez prvotne uplate doprinosa radnicima, to više nije problem. Usprkos smanjenju tog zasebnog doprinosa dakle za 2 poena, sa 15 na 13% rastu prihodi u odnosu na prethodnu godinu i to rastu 1,4%, a ovo je kažem smanjenje nominalno preko 10%. Nije to jedina pozitivna promjena kažem vidljiva u ovome izvješću, bit će i u izvješću na kraju. Dakle, pozitivna promjena zakona koji smo ovdje donijeli koji će ja vjerujem uspjeti kažem uz financijsko stabiliziranje uspjeti i podići hrvatsko gospodarstvo. O tome je govorio moj prethodnik pa da ne ponavljam. Put koji je ova Vlada odabrala, odbrala je ka jačanju hrvatskog gospodarstva. Što se tiče rashoda matematički iščitavamo još preciznije ostvarenje na razini pola godine 49,5 ili nešto više od 58,5 milijardi kuna. Tu se stvari odvijaju manje-više prema očekivanjima, dakle ponovno precizno, jedino što donekle zabrinjava vjerujem da će o tome biti diskusije to je nešto veće ostvarenje rashoda za zaposlene i to u drugom polugodištu ostaje očigledno glavni izazov Vladi za planirano ostvarenje do kraja godine. Izazov i za ministra financija, ali i za primarno za ministre koji vode resore u kojima je ostvaren proboj na ovim stavkama. U prilog dobrom planiranju i neću više previše hvaliti ljude iz Ministarstva financija je to da očigledno nećemo ove godine imati rebalans što nije čest slučaj na ovim prostorima pa i u našoj državi. Nekoliko samo rečenica dakle o ovim izvještajima koji prate, dakle izvješću o razrješenju proračuna. Što se tiče korištenja proračunske zalihe nikad kraći izvještaj, nikad manje odluka o tome. Dakle, nema nijedna odluka ministra, nijedna odluka premijera. Ima nekih 8 ili 9 odluka Vlade, a najavljeno je da sa te strane neće biti onih koje nisu zaista izvanredne. Financijski je najznačajnije Državno izborno povjerenstvo i ono praktički nosi 90% toga. Što se tiče državnih jamstava isto 4 jamstva 2 brodogradilištima, zapravo brodogradilištu jednome. Iznos nešto manji od 300 milijuna kuna. Nešto veći iznosi HC i HAC – ukupno 1,7 milijardi kuna sa rokovima dospijeća do 2019. Bojim se da je HAC jedna od omča za vratom koja je ostala ovoj Vladi, ali o tome će vjerojatno biti diskusije oko nekih drugih točaka dnevnog reda. Što se tiče izvješća ostalih izvanproračunskih korisnika manje-više su stvari dakle na razini ostvarenja prošle godine, nešto nešto manji prihodi i nešto veći rashodi, ali to je utjecaj DAB-a koji je rashode ostvario nešto preko 90%, ali da sad ne idemo u dublje analize možda će netko od kolega i toga Što se tiče dakle po prvi put polugodišnjeg Izvješća o primjeni fiskalnih …, dakle Zakon o fiskalnoj odgovornosti propisuje to smanjenje dakle udjele rashoda unutar općeg proračuna u BDP-u za 1 postotni poen svake godine. Sukladno ekonomskim kretanjima projekcija nominalnog iznosa BDP-a za razdoblje dakle 2013. – 2015. smanjena je za 9,7 milijardi kuna ili 10 milijardi nominalno. Ako je bila planirana dakle prilikom izglasavanja državnog proračuna za ovu godinu. Razina ukupnih rashoda sukladno dakle ESA 95 metodologije 138,8 milijardi, odnosno 40,6% cijelog BDP-a što predstavlja smanjenje dakle u iznosu od 1,3% zapravo na 1,3% udio ukupnih rashoda u odnosu na konsolidiranu opću državu i time ispunjava taj uvjet od 1%. Ostvareni deficit dakle kreće se u okviru planiranog, uzevši u obzir ovaj sezonski karakter. Dakle, planirano je 9,9 milijardi, 58,8% toga smo ostvarili. U nominalnom iznosu to je 5,8 5,8 milijardi što je 2,9 milijardi manje nego 2011. godine zahvaljujući rastu prihoda od 1,8, a smanjenju rashoda od 1,1 milijardu.

obzirom na visoku zaduženost RH i obzirom na ovisnost na međunarodnim tržištima kapitala postignuta financijska stabilnost pozitivno utječe na nužno financiranje i toga deficita i očuvanje međunarodnog rejtinga. Htjeli to neki priznati ili ne to očuvanje ipak je veliki uspjeh i Vlade u cjelini i njenog ministra financija. No nedvojbeno da će i dalje biti potrebno raditi na daljnjoj fiskalnoj konsolidaciji. Evidentno je, govorili su o tome i prethodnici, da sve relevantne financijske institucije i domaće i međunarodne podržavaju politiku Vlade na postizanju na izgradnji fiskalne stabilnosti, ali jednako tako i u promjenama porezne politike koja će nastojati rasteretiti hrvatsko gospodarstvo u cilju povećanja njegove konkurentnosti i u cilju izgradnje što uravnoteženijeg proračuna u budućnosti. Klub SDP-a podržati će ovo izvješće. Hvala vam Hvala vam poštovani zastupniče. Sljedeći je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče, gospodine pomoćniku ministra. u 12 godina što oporbenog staža, što ministarskog, što staža u vladajućoj koaliciji nikada manje zastupnika i nikada tiša rasprava vladajućih oko izvršenja proračuna, a možda je razlog tome i danas vrlo bučna reakcija na ovo izvršenje proračuna, a isto tako neki su zaboravili kako su bili dobri atletičari kad su trčali na potpisivanje referenduma za održanje nekih radničkih prava, a danas nažalost hrvatski učitelji gledajući ovo izvršenje proračuna nemaju snage da trče kao što su neki trčali im potpisati potporu prije dvije godine. A to govorim iz razloga što naprosto ovaj proračun treba čitati među redcima. Kada čitate među redcima onda priča ispada malo drugačija, onda ovi rashodi nisu baš tako idealni kao što se priča nego su malo drugačiji. Ali istine radi s obzirom da je ministar izjavio da sve ovo što se događa u javnim financijama je posljedica jednog užasnog nereda proteklih 8 godina, kolegice i kolege 2008. godina, zadnja godina prije krize, iako nije već zadnja tri, četiri mjeseca krize deficit državnog proračuna je bio 0,8%. To su činjenice i to je hrvatska istina od koje htio netko ili ne htio ne može pobjeći. I ne može nitko reći tko je ostavio za sobom 350 računa našu uređenu riznicu s jednim računom da su državne financije u neredu. Naprosto nešto što ne stoji i to je nešto što moram reći. Ali kažem nikad mirnija rasprava iz vladajuće koalicije. Zašto? Pa zato što su makroekonomski pokazatelji naprosto takvi da upozoravaju svakog dobronamjernog čovjeka da situacija nije dobra, da je situacija loša. I koliko se god mi trudili prikazat, a to ću obrazložit kasnije i sa konkretnim pokazateljima, naprosto ne možemo reći da neki loši potezi Vlade nisu doveli do ove situacije. Niko ne može reć da određene porezne promjene nisu utjecale na stanje u graditeljstvu i građevini, to niko ne može reći. Isto tako nitko ne može reći, ako povisite PDV ne za 2%, nego za 8,8% ili 2 % poena te na takav način na godišnjoj razini niste uzeli hrvatskim građanima preko 2,5 milijarde kuna iz džepa i da ste ih na takav način naprosto prisilili da manje troše. To su činjenice od kojih se ne može pobjeći, ali upravo taj povišeni PDV i povišene cijene o kojima ću kasnije govoriti je rezultat dobre prihodovne strane proračuna. Jer kad pogledate ostali prihodi u državnom proračunu se ne pune baš tako dobro, jer doprinos je smanjen od 1.5., a a ne od 1.1. ili 1.2. za zdravstvo. I jednokratni efekat zakona kojim se plaće ne mogu isplaćivati bez da se plate doprinosi lagano gubi dah ako pogledate izvršenje za 8 8 ili 9 mjeseci. Dakle, to su činjenice od kojih se ne može pobjeći isto kako što se ne može pobjeći da po prvi puta u Hrvatskoj u vrijeme turističke sezone pada broj zaposlenih i raste nezaposlenost. To se prvi put sad dogodilo. Dakle, uz smanjenje izvoza, uz pad industrijske proizvodnje sve su to činjenice koje su tu i koje oslikavaju sliku proračuna. To najbolje vidite kad pogledate prihode od trošarina, one vam najbolje pokazuju. Da je i gospodarstva aktivnost slaba, a isto tako da hrvatski građani nemaju novca da se voze, to je naprosto činjenica. Jer trošarina nije nešto što je promjenjivo, ona se plaća na litru, ne plaća se na nikakav postotak, nego se plaća po potrošenoj litri i to je tako. A što se tiče na kraju krajeva da su prihodi posljedica povećanja poreza to piše i u obrazloženju Ministarstva financija i Vlade. A što se tiče rashoda oni su vrlo interesantni, ako zanemarite rashode koji su se morali izvršit, dakle to su rashodi za zaposlene, to su rashodi za mirovine, to je dječji doplatak i to su kamate, onda možete vidjeti da određene rashodi nisu izvršeni pa neki ni sa 20%. kad bi ti rashodi bili izvršeni po principu 50% onda bi deficit državnog proračuna bio veći negdje za milijardu šesto, milijardu sedamsto, a ako hoće Vlada izvršit određene programe morat će ih do kraja godine izvršiti i onda će deficit izgledati sasvim drugačije. No, u ovim rashodima niko nije govorio prilikom donošenja proračuna da će se smanjit plaće prosvjetarima. Da djeci zaposlenih u državnim i javnim službama neće biti isplaćen dar dječji i da isto tako 240 tisuća državnih i javnih službenika neće dobiti božićnicu. A kad govorimo o plaćama onda tu treba još reći jedan podatak kolegice i kolege. Oni troškovi o zaposlenima na 21 milijardu ne sadržavaju troškove plaća negdje sedamdesetak tisuća u zdravstvu, jer oni plaću dobivaju preko bolnica i nisu sastavni dio državnog proračuna. Pa kad bi ovim 21 milijardu dodali još cirka 7 milijardi koliko otpada na 70 tisuća zaposlenih u zdravstvu ili 3,5 milijarde na polugodišnjoj razini, onda bi ovo povećanje rashoda iznad plana s osnovom plaće izgledalo daleko lošije. Dakle, to su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Isto tako prilikom donošenja proračuna smo upozoravali da će se rashodi za kamate povećati, da planirani rashodi neće biti dostatni što je planirano u državnom proračunu. I to se već može vidjeti za 6 mjeseci, a pogotovo se može vidjeti nakon 8 mjeseci gdje su rashodi za kamate veći nekakvih 650, skoro 700 milijuna kuna u odnosu na plan. I to je stavka sigurno koja će na kraju godine itekako probiti rashodovnu stranu ali se ne vidi u državnom proračunu. Međutim, ono što je vrlo interesantno i što čini takvu idealnu rashodovnu stranu proračuna su vam sredstva za nabavu nefinancijske imovine ili da kažemo za građevine i opremu koju su najviše praktički praktički koristi u zdravstvu i školstvu. Tu imate planiranu 1 725 milijuna na godišnjoj razini, izvršeno je 308 milijuna. Da smo išli po principu 50% onda bi tu izvršenje trebalo biti negdje oko 860 milijuna. Dakle 560 milijuna više nego što je sad, a ako Vlada hoće izvršiti program i ako hoće izvršiti izgradnju škola, nabavku opreme bolnicama i školama što je obećala, onda će do kraja godine morati povećati tih, potrošit tih 1 700 milijuna kuna. Dakle, rashod na ovoj poziciji u drugih 6 mjeseci neće biti 300 milijuna nego će biti 1 400 milijuna. Dakle, 1 100 milijuna veće nego što je bio u prvih 6 mjeseci. Pa pridodajte tome onih 600 milijuna kamata, pridodajte tome negdje oko 400,500 milijuna za plaće, pa kad tome dodate da je u poljoprivredi od 2 milijarde, od 4 600 milijuna isplaćeno, zapravo na toj polugodišnjoj razini je negdje oko 2 300 milijuna, isplaćeno 1 900 milijuna, to je opet oko 500 milijuna manje. Pa ako Ministarstvo poduzetništva koje priča da tako ima sjajne podatke u prvih 6 mjeseci potroši 300 milijuna, dakle 150 milijuna manje od one polugodišnje razine. Ako Ministarstvo gospodarstva potroši 60 milijuna manje, onda vam evo deficita na kraju godine koji će biti veći 2,5 ili 3 milijarde kuna. Ako se ti rashodi izvrše onako kako su planirani u proračunu, ili ćemo reći u bolnicama ti nećeš dobit taj aparat, ti nećeš dobit taj aparat, ili ćemo reći u školama tvoja škola će sačekati godinu ili dvije dana. Jer ako se izvrši ovih 1 700 milijuna, sad smo imali izvršenih 300 milijuna, onda u drugoj polovici godine imamo praktički 5 puta, zapravo 4 puta veće rashode samo na toj poziciji, nego u prvih 6 mjeseci. Dakle, to su činjenice od kojih ne možemo pobjeći, a isto tako po prvi puta se dogodilo u novijoj povijesti Republike Hrvatske da Vlada Republike Hrvatske bez obzira dali lijeva ili desna nije reagirala na nedaće hrvatskih poljoprivrednika. 2002. godine je Vlada već poslani proračun, a tada je bila koalicijska Vlada SDP, HNS, u već poslani proračun Hrvatski sabor je izmijenila za 600 milijuna kuna na ime pomoći seljacima za otklanjanje posljedica od suše. Isto tako Vlada HDZ-a je u 2006. ili 2007. godini isto tako, 300 i još nešto milijuna kuna otklanjanje posljedica od poplava i od suše. Prema tome, dakle svaka Vlada je reagirala, ali ova Vlada nije sad ni reagirala. Upravo zbog toga da bi se prikazala jedna krasna slika proračuna koja nažalost i mislim da tu nitko ne može biti sretan niti se smijati tome, nije baš takova kao što se prikazuje. I mogao bih ja sada ići od stavke do stavke i pobrajati rashode koji nisu izvršeni ili uopće nisu izvršeni u prvih 6 mjeseci, a morat će se izvršiti u drugih 6 mjeseci s tim da velim skoro svi rashodi temeljem kojih građani Hrvatske ostvaruju određena prava su isplaćeni za prvih 6 mjeseci i imaju određeno prekoračenje. Dakle, kolegice i kolege ovako izvješće državnog proračuna izmjena Zakona o doprinosima gdje se kaže da se s tim rasteretilo hrvatskog gospodarstvo. Znate tko je imao najveću korist od Zakona o doprinosima zapravo izmjenama smanjenjem zdravstvenog doprinosa sa 15 na 13%? Ako uzmete da su vam bruto plaće što u zdravstvu što u ovom ostalom dijelu 28 milijardi i onda ako dođete do onog malog bruto dakle bruto plaća i na to se obračuna doprinos i kada uzmete smanjenje od 2% ili od nekakvih to vam je negdje 13,5 i 14% onda vam ispada da najveći dobitnik od smanjenja doprinosa je Vlada RH tj. proračun jel … osnova će na ime uplate doprinosa za isplate plaća iz državnog proračuna trebati platiti negdje 350, 400 milijuna kuna manje. To je činjenica. To nije dobilo niti jedno poduzeće u Hrvatskoj niti približno toliko novaca. Dakle za toliko je manja rashodovna strana kada se želimo uspoređivati sa 2011.godinom. ovako sjajan proračun koji je dar poslao hrvatskim građanima? Dakle da bi se HEP-u pomoglo, ajmo sa strujom 20% ali učiteljima ćemo skresati plaću. Plin plus 37% hrvatski građani nisu ni po prav osjetili što to znači, tek sada kada krenu hladni mjeseci kada krene seozna grijanja pa kada dobiju veće račune 200, 300, 400, 500 kuna ovisno tko ima koliku kuću ili stan velik onda će to osjetiti. Grijanje u Zaprešiću, Velikoj Gorici, Zagrebu, Osijeku, Sisku plus 37% i već sam rekao one 2,5 milijarde kuna koje smo po tiho i polako uzeli hrvatskim građanima iz džepa na ime povećanja stope PDV-a. pa si uzmite vi koliko smo mi s tog osnova hrvatskim građanima uzeli iz džepa. Preko 3,5 milijarde. I sada još netko kaže da ima prostora da će se smanjiti doprinos da će se hrvatskim građanima uzeti dodatnih 7 milijardi. Pa volio bih vidjeti koji su to hrvatski građani koji imaju tolike novce. I na kraju, bez obzira koliko pričali i koliko je priče bilo u ovom Saboru nažalost tu ima malo ovih starijih kolega koji se sjećaju toga oko onih preraspodjela famoznih unutar pozicije itd. rebalans proračuna je nužan. Ali ima još nešto i s tim ću završiti što je vrlo interesantno. U godinama kada je Hrvatska imala gospodarski rast 4, 5 ili 6% kada je bilo evidentno da se proračun puni 10, 11% više u odnosu na prošlu godinu kada je dolazila misija MMF-a onda se 15 dana prije toga brujalo i pričalo o tome dolazi MMF što će biti, a isto tako s nestrpljenjem se očekivalo što će MMF reći kada dođe u Hrvatsku. sada je to prošlo vrlo tiho. Negdje slučajno malo u novinama ste imali nekakve zabilješke što bi to MMF tražio od nas ali bi bilo isto tako vrlo interesantno vidjeti što on to govori za socijalnu politiku, što govori za gospodarsku politiku, što govori za upravljanje javnim poduzećima i niz niz drugih stvari koji oslikavaju ovaj proračun ovakav kakav je. s obzirom da imam malo vremena i da ću što se tiče izvanproračunskih fondova privatizirati da tako kažem neke stvari iz izborne jedinice iz koje dolazim o izvanproračunskim fondovima ću govoriti u pojedinačnoj raspravi. Dakle kolegice i kolege ništa nije lijepo kao što se čini da je lijepo i želi se prikazati. Ovo izvješće o izvršenju proračuna treba čitati među recima iz jednostavnog razloga što ovdje nema niti jednog čovjeka tko se veseli ovako lošim makroekonomskim pokazateljima i onda ćemo svi biti svjesni činjenice da je situacija puno, puno teža. A kada uspijemo doći do podataka za prvi 9 mjeseci onda ćete vidjti da što se tiče rashodovne strane vjerojatno je priča puno, puno lošija a vidjet ćemo isto tako kakav je financijski efekat što se tiče turističke sezone a što se tiče trošarina to smo imali ministar je bio u Saboru i on nije opovrgnuo one su itekako loše bez obzira na sve. Dakle ovo su sve razlozi zašto će HDZ reći ne ovakvoj politici prema hrvatskim građanima i prema hrvatskom gospodarstvu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Klauzula rebus sic stantibus a na vaše izlaganje tri replike. Idemo po redu. Prvi je poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. Uvaženi kolega spominjao je 2008.godinu kao perjanicu razvoja 2,4% javnog rasta bruto proizvoda ali je propustio pretpostavljam reći da rezultati ekonomske politike moraju biti sveobuhvatni pa je te godine u biti prosječna godišnja inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 6,1%, deficit tekućeg računa povećan je sa 7,6% BDP-a iz 2007.na čak 9,4% BDP-a u 2008.godini što je onda naravno moralo imati reakciju restriktivne monetarne politike a kako znamo da fiskalna i monetarna su jako loše surađivali u to vrijeme odnosno do nove koalicijske vlasti i te sve situacije i danas mi osjećamo. To naprosto nije točno zato što ekspanzija dakle rast cijena u 2008.je počela krajem 10., 11., 12.mjesecu i u 12.mjesecu ste imali inflaciju 6% isključivo zbog povećanja cijena naftnih derivata. Ali ono što ne možete opovrgnuti to je da je deficit 2008.bio 0,8% to je činjenica i to je posljedica jedne odgovorne fiskalne politike bez obzira što vi govorili. A ovo sve što se događalo poslije je posljedica ekonomske krize. krize. Dakle ne možete iskrivljivati podatke i druga stvar kada sa govorio o 2008.rekao sam zašto sam rekao to, iz jednostavnog razloga što nitko ne može reći da se vodila neodgovorna fiskalna politika jer ako u normalnoj godini gdje je rast je bio 2,4% puno manji nego što je bio godinu ili dvije prije toga deficit državnog proračuna je bio 0,8%. I druga stvar nije dobro govoriti o skrivenom deficitu i troškovima što se tiče brodogradnje. Svi koji se bave gospodarstvom i financijama u Hrvatskoj su znali za program restrukturiranja hrvatske brodogradnje koji je išao prema Bruxellesu, koji je Bruxelles odobrio, gdje je jasno rečeno da će Vlada Republike Hrvatske preuzeti izdana jamstva na sebe, na državni proračun kao program restrukturiranja hrvatske brodogradnje. Dakle to je nešto za što se znalo i to je nešto što nije sporno. A što se tiče zdravstva mislim da su tu podaci savršeno točni i mislim da će i kolega Milinović u svojoj pojedinačnoj raspravi moći točno reći, točno zna. Kad govorite o zdravstvu onda bi trebali reći precizno, zdravstvo imaju tzv. arijevci, točno se zna koliko su oni i ako oni narastu u tijeku jedne godine u odnosu na prošlu godinu onda vam to povećava deficit. Prema tome kolega, ako govorite onda koristite točne podatke jer kažem, ja sam ovdje koristio se činjenicama ne politikantstvom, a koliko su ti rezultati dobri najbolje govori rasprava vas i kolege iz SDP-a. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Šuker jako često svojim istupima ukazuje na problem koji proizlazi iz povećanja PDV sa 23 na 25%. Ja nisam ekonomski stručnjak, onako ponešto pamtim, nekadašnji sam obveznik PDV-a. Meni se čini da je prije tog povećanja PDV-a bilo jedno drugo povećanje PDV-a sa 22 na 23% pa bi bio toliko slobodan da zamolim kolegu Šukera da mi objasni koji su argumenti i utemeljenja opravdanja za to povećanje PDV-a bili drukčiji u odnosu na ovo povećanje sad. A s druge strane isto tako jako često spominje cijenu struje, pa obzirom da ja nisam ekonomist interesira me da li on u ovoj sabornici preporučuje Upravi HEP-a hrvatskoj Vladi da struju isporučuje na tržište ispod realnih cijena, ispod cijena koje vladaju u okruženju i koje su odraz stvarnih troškova u proizvodnji električne energije koje su dostatne da HEP kao dio Hrvatske i svih hrvatskih građana kao poduzeće bi eventualno moglo onda poslovati pozitivno. Dakle da li on preporučuje da idemo ispod cijena koje su ekonomski opravdane

prema tome ja bih vama trebao postavljat pitanja ali mi smo kolege pa si međusobno ne postavljamo pitanja. Ali kad već povlačite za jezik, kad smo povećavali zadnji puta struju onda smo rekli da svi građani Republike Hrvatske koji imaju potrošnju do te razine njima se neće povećat struja nego se to povećanje plaćalo iz državnog proračuna. Dakle nije išlo na račun HEP-a, nemojte krivo govoriti. Činjenice su neoborive, brojke su neoborive i to imate u proračunu. Dakle za to povećanje koje nisu plaćali građani koji su bili manjeg imovinskog stanja … svake godine iz proračuna izdvajanja između 120 i 140 milijuna kuna. Vlada je reagirala na takav način na povećanje. Vi niste reagirali prema socijalno ugroženima, gospođo Fabijančić javite se pa recite, nemojte uletavat ovako sa strane. A druga stvar što se tiče povećanja PDV-a sa 22 na 23% tada je bilo jasno u sabornici, možete pročitat fonogram, vam je bilo jasno rečeno da s obzirom da nismo uspjeli intervenirat na rashodovnoj strani, dakle nismo uspjeli smanjit određene rashode, moramo intervenirat na prihodovnoj strani i zbog toga smo predložili povećanje PDV-a iz jednostavnog razloga … sadrži u određenim okvirima. Prema tome mi smo to rekli, kod toga smo stajali, vi ste tu vikali, galamili, harač, šta ja znam šta sve niste pjevali i tragom toga isto tako pošteno recite zašto ste vi dignuli PDV. Jer vi da ste rekli da ćete dići PDV i da nećete ljudima isplatit plaće, regres itd. pa ne znam baš kakav bi bio rezultat izbora. Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Franje Lucića. Izvolite poštovani zastupniče. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo dozvolite mi da se osvrnem na izlaganje gospodina Šukera i da se apsolutno složim sa svime onim što je izrečeno, ali jednostavno želim također istaknut i nadopunit da ova politika koja je vođena u prvom polugodištu ove godine, doista već sam nekoliko puta govorio da je ona prije svega i represivna, ne samo za fizičke osobe nego i za pravne osobe. mi smo se ovdje naslušali kako je sve idealno, kako je priliv u proračun idealan, pa postavljamo si pitanje kako ne bi i bio kada smo u današnjem vremenu i ova Vlada Kukuriku koalicije oporezovala sve što se dalo oporezovat. PDV je podignut na najvišu razinu i pitam vas koje to zemlje u našem okruženju imaju toliko visok PDV, osim Hrvatske. Svakako da je zabrinjavajuća činjenica, pogotovo zdravstvo i sve one institucije koje danas posluju sa velikim gubicima, postavlja se pitanje odakle će ovaj proračun namiriti ta ista sredstva koncem godine, a da istovremeno ostane deficit o kojem se danas govori 9,9 milijardi, postavlja se pitanje i daje se odgovor. Imamo samo dva načina, ili podići novi kredit što će zaduživanjem poremetit deficit ili ćemo rasprodat imovinu koja nam je još preostala, a to je jedini cilj i jedino rješenje i ova Vlada to planira prodat Croatia osiguranje, prodat Hrvatsku poštu i na taj način sanirat dugove koji su prije svega u zdravstvu i u svim onim institucijama, ali se isto postavlja pitanje šta nagodinu, šta će

za one zaposlene, za sve za koje se plaća taj doprinos, to je negdje 2 milijarde, 2,4, 2,5 milijarde na godišnjoj razini, međutim kad to raspodijelite na 200 i još nešto tisuća pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici plaćanja mirovinskog za sebe ili za svoje zaposlenike onda taj iznos ispada vrlo mali. A kad pogledate situaciju prema Ministarstvu zdravstva onda je taj iznos užasno veliki jer zdravstvo naprosto vrlo teško bez strukturnih reformi može funkcionirati ispod razine sredstava koje u ovom trenutku. Prema tome, ako se s osnova doprinosa ubralo 2 milijarde i 400 manje onda je logična stvar da će zdravstvu ti novci nedostajati i da će se morat uzeti iz poreznih prihoda. Međutim, ono što sam govorio kad sam govorio da treba neke stavke čitati među redovima a to su sredstva iz Ministarstva gospodarstva koja su trebale ići prema hrvatskim gospodarstvenicima. Dakle, ta poticajna sredstva, većina njih još uvijek nije isplaćena. Kad će biti isplaćena? U jedanaestom ili dvanaestom mjesecu? A o sredstvima HBOR-a i financiranju preko HBOR-a nekih projekata na jedan vrlo čudan način o tome ću govoriti u pojedinačnoj raspravi. gospodarstvu da ste ga rasteretili, istovremeno mu nametnuti situaciju sa PDV-om takva kao što je. Jer sa onim izmjenama zakona oko određenih troškova koje se gospodarstvenicima neće priznati za povrat PDV-a, sa različitim razredima u obračunu stopa poreza na dohodak gdje su u principu plaće smanjenje i ako su poslodavci htjeli zadržati istu razinu plaća neto koju zaposlenici primaju onda su morali povećati bruto iznos, jer onaj povećani porez na dohodak koji je došao morao se platiti iz sredstava poslodavca. Hvala lijepa. Riječ ima predstavnik predlagatelja, zamjenik ministra Ministarstva financija poštovani Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Pa evo moram reći da me malo, ne bih se inače htio javiti za za odgovor, ali kad ste vi više od 20 puta ponovili činjenice, pa kad ste rekli činjenicu 2008. 0,8% onda bi mi bilo drago da ste rekli i činjenicu deficita od deveta, deseta, jedanaesta preko 40 milijardi kuna. To je isto činjenica. To je činjenica koju ste zapravo ostavili rupu rupu u proračunu. To je isto činjenica. Znači, deveta, deseta, jedanaesta deficit je bio 15, 10, 15 milijardi kuna. To su činjenice.

Isto je činjenica da se vašu gospodarsku politiku kada ste završili 2011. godine ostavili deficit od minus pet posto gdje niste uračunali zdravstvo i gdje niste uračunali neplaćanja željeznici, da oni ne mogu isplaćivati plaće. Znači da je deficit minus 10%. To je isto činjenica. Ne, ne desete. Ja vam govorim o minus pet posto što ste ostavili deficita i pet posto govorim o zdravstvu. A ako uračunamo gdje će se sada morati, gdje željeznica zapravo ne može plaćati, javna poduzeća isto su nelikvidna. Znači, morat ćemo dizati kredite, morat ćemo se zaduživati, se./… Da, još uz …/Govornik se ne razumije./… na žalost da zato što je takva ekonomska politika kakvu ste vodili zapravo. Na žalost brojke su jednostavno takve. To će platiti na žalost hrvatski građani. Neodgovornost će na žalost platiti građani. Na žalost. Na žalost. Zato što je deficit će netko morati platiti. Da, i to je, i zapravo o tome bih voli da isto ste rekli kolike su zapravo, da ne sad govorite o tome dijelu da je zapravo ovih 6 mjeseci, da smo zapravo porušili svojom ekonomskom politikom. Ja sam u svome izlaganju, niste me slušali, nisam uopće ukazivao da je idealno stanje. Ni jednu moju riječ niste čuli. Ja sam rekao da je ozbiljno stanje, da su loši makroekonomski pokazatelji i da pokušavamo učiniti sve da stabiliziramo. To su bile moje riječi. Nikad od mene niste čuli neke hvalospjeve i idealiziranje nekih stvari. Ja samo želim kad ste sto puta ponovili neke činjenice da se i te činjenice također valoriziraju. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imate prijavljene dvije replike. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, prva. Gospodine zamjeniče ministra, ja ni jednom riječju nisam negirao deficit devete, desete i jedanaeste. Ja sam 2008. Rekao deficit kao zadnju godinu prije krize. Isto tako, niti jednom riječju a to možete vidjeti u fonogramu nisam na ovakav način govorio o izvršenju proračuna kao što ste vi govorili, nego sam samo nabrajao činjenice. Druga stvar, meni sad nešto nije jasno. Mi smo HŽ-u davali dvije milijarde i 700 i i mi smo stvorili silne probleme, a vi ste ove godine u proračunu HŽ-u predvidjeli milijardu i 400 ne znam da li i toliko i to je sve o.k. E pa sad malo čekajte, a druga stvar kolega Lalovac HŽ nije deficit državnog proračuna. HŽ je deficit državnog proračuna koliko resorno ministarstvo predloži i koliko ovaj Dom visoki usvoji da će HŽ moći trošiti. Ali ja vam samo kažem vi ste u odnosu na 2011. godinu u proračunu osigurali skoro milijardu kuna manje. Prema tome, ne vidim kako možete se pozivati na probleme željeznica za neke godine prije. A što se tiče zdravstva kolega Milinović se javio za repliku, pa će on vam reći. Ali ne možete negirati činjenicu da ukupna sredstva za nabavu nefinancijske imovine, dakle za nabavu opreme, za izgradnju zgrada itd. od milijardu i 700 milijuna utrošeno je samo 300 milijuna. Dakle, ja sam rekao ako ćete sve izvršiti što ste obećali do kraja godine morate utrošiti milijardu i 400 milijuna kuna što je milijardu i 100 milijuna kuna više nego što je bilo u prvom polugodištu i to sam samo istaknuo kao potencijalnu opasnost ništa više. Ne shvaćam čemu nervoza. Ali ponavljam, ono što je 2008. Bilo 0,8% to ne možete negirati i ne možete reći da je to bila neodgovorna politika. To ne možete reći. To su naprosto činjenice od kojih ne možete pobjeći. Ali vam samo kažem ja sam naslijedio 6,9% deficita. Isto su mi neki pričali da nije ni toliko pa smo došli na 0,8. Svatko je radio u nekom periodu, dakle da možda kriza nije došla 2009. deficit proračuna bi bio, zapravo ga ne bi bilo. Proračun bi bio uravnotežen. Ali ja sam dobronamjerno pokušao upozoriti na neke stvari, ali očigledno da postoji samo jedna istina koju kaže partija. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku ćemo čekati iza obje. A sada nova replika poštovanog zastupnika Darka Milinovića. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zamjenik ministra je spomenuo i zdravstvo i spomenuo dug u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Mi smo pokušali na vrijeme upozoravati ovo što je kolega Šuker rekao da će smanjenje doprinosa u hrvatskom zdravstvenom sustavu baciti na koljena zdravstveni sustav kao što se to i pokazuje. Jer prvi put u povijesti Hrvatske se desilo da hrvatske bolnice u vrijeme turističke sezone nemaju za osnovno poslovanje, a kad govorim za osnovno poslovanje čak ne mislim tu ni na plaće nego mislim na lijekove. Kada smo krenuli u reformu zdravstvenog sustavu onda je dospjeli dug sa sadašnjim rokovima plaćanja bio 5 milijardi kuna u tri godine, a tu je uračunata u četiri godine, a tu je uračunata i godina krize. Mi smo dospjeli dug u hrvatskom zdravstvenom sustavu uspjeli smanjiti sa 5 na 2 milijarde kuna. Brojke ne daju lagati i zadnje financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ukazuje koliko smo bili u pravu kada smo govorili da zdravstvenom sustavu nedostaje sredstava, da će liste čekanja biti sve duže kao što jesu i uz kršenje kolektivnih ugovora, ali ona činjenica koja danas proizlazi iz tog proračuna je dodatni dug u hrvatskom zdravstvenom sustavu samo u prvih 6 mjeseci ili da budem točniji od donošenja proračuna dakle još i manje je gotovo milijardu kuna. Pa sad kad već uspoređujemo Vladu prije i sadašnju Vladu prema sadašnjim rokovima plaćanja povećali ste dug u hrvatskom zdravstvenom sustavu između 700 700 milijuna do milijardu kuna. Da ne kažem još jednom koliko su produžene liste čekanja, a zdravstvu danas svaki mjesec nedostaje između 100 do 150 milijardi kuna.

Hvala gospodine predsjedniče. Ma ja sam samo htio također odgovoriti na činjenice da je situacija teška i mi smo toga svjesni. Znači, nije u mom izvještaju bilo da je situacija dobra, ali prozivate da smo neodgovorni u tome dijelu da vršimo pritisak i presiju, vjerujte nam činimo sve što imamo instrumente da pomognemo i privredi i da očuvamo stabilnost proračuna. Mislim da nam je to zajednički interes. Znači, cijelo vrijeme na to apeliram. Znači, vi ste krenuli u puno tih činjenica, znači nema nervoze ja sam vam samo na to htio odgovoriti da su i to isto činjenice. A da je situacija teška i da su problemi veliki, jesu. Nažalost, jesu i toga smo svi svjesni. I svakodnevno smo zapravo ajmo reći radimo 24 sata i pokušavamo držati glavu iznad vode, a jako je teško. Jako je teško i samo bih vam htio ukazati znači da nisu, da ova Vlada nije neodgovorna u tom dijelu kao što ste rekli i povećavanja određenih troškova i znamo da to ima i konzekvence nažalost, ali jednostavno situacija u ovome momentu nam ne dopušta instrumentima … stabilizaciji. Evo. **Leko, Iscrpili smo replike. Idemo na raspravu po klubovima. Sljedeći klub je Klub nacionalnih manjina i poštovani zastupnik Deneš Šoja. Hvala vam Želim se uključiti u ovu raspravu i ukazati na određene momente vezano prije svega za rashode proračuna iz tog razloga što cijenim da smo pred izradom proračuna za iduću godinu pa s te strane želim dati određene sugestije. Naime, kad se prolistaju rashodna strana pojedinih ministarstava tada se da zaključiti da relativno velike stavke se izdvajaju iz državnog proračuna za pojedina područja za pojedine gradove prije svega, za jedan oblik izuzetno visokog društvenog i komunalnog standarda. Manje-više se tu radi o objektima sportskog sadržaja što ja i podržavam, nemam ništa protiv toga, međutim kad se traže određena sredstva za ruralne sredine i za onaj naj minimum, to znači da se napravi jedan nogostup prema nekom objektu u jednom groblju ili jedan Dom kulture u Velikom selu koji ne postoji onda nailazimo na određene probleme i poteškoće jer nema sredstava. Mi znamo da je gospodarska situacija složena i proračunska, međutim znamo i to, dobio sam i takav odgovor da su određene stavke naslijeđene, prema tome to se mora isfinancirati, a dozvolite mi ako ima preko stotine milijuna za za razne oblike visokog društvenog i komunalnog standarda onda je teško pojasniti dole na terenu da za neke elementarne potrebe nema tih sredstava. Ja sam svjestan toga da stanovnici moga mjesta, sela, ne mogu imati komunalni društveni standard kao što imaju građani Belog Manastira kao grada Beli Manastir može imati kao što ima Osijek, niti Osječani mogu imati ono što ima Zagreb. Međutim, mislim da moramo voditi računa na nekim područjima, posebno na područjima od posebne državne skrbi, o određenom minimumu koji bi se morao osigurati. Ja moram ovdje naglasiti i znano je to da je taj minimum da se to osigura to je prije svega zadatak lokalne samouprave. lokalne samouprave, sad mislim prije svega na Baranju pa i na istočnu Hrvatsku u Slavoniji, nemaju snage, nemaju moći noge od tih lokalnih samouprava da to riješe. Ja mogu vama istaći sad samo primjer lokalne zajednice gdje ja živim, gdje sam načelnik i kad se to pogleda ovako podatak da mi raspolažemo sa 17 tisuća hektara plodne oranice, sa 5, 6 tisuća hektara šuma, u tim šumama ima i vrijednih rogova, zatim rijeka Dunav i Drava je tu, ali proračun općine od tog resursa od tog velikog bogatstva vrlo, vrlo malo ima. Jedan veliki dio tih kvalitetnih oranica je u dugogodišnjem zakupu, u koncesiji. Od tog minimalnog malog zakupa koja je jedna trećina od tržišne vrijednosti dobijemo za proračun općine 50%. Prema tome to je smiješno mali iznos. Ista ta velika firma čini velika ulaganja, međutim lokalna samouprava najčešće od tih velikih ulaganja u materijalnom smislu gotovo ništa nema. Sagradi se novi moderan pogon za 40 milijuna kuna i u starom pogonu je radilo 30 radnika, u novom je dovoljno 9, 10, a onih drugih 10, 14 neki od njih dolaze kod kod mene u hodnik kao načelnika traže posao jel'. No međutim, to je jedan proces normalno treba i da se nastavi, a ista vam je situacija ili vrlo slična sa ostalim dijelom poljoprivrednog stanovništva gdje smo nekad u našim selima, ja sam pogledao porezne knjige, imali smo u malom selu 30, 35 kako smo ih mi tada zvali maksimaša. To su imali 10 hektara i još nešto su radili, svi su nešto radili. A sada u tom selu imamo 2 OPG-a koji svaki ima 300 hektara, vrijedni su, izvanredno rade, dobro žive, a onaj ostatak od 10 hektara ne može živjeti, manje-više čeka nekakvu mirovinu ili socijalnu pomoć. Žalosno je to da ta mala sela ožive onda kad stignu pomoći i eventualno mirovine. To govorim iz tog razloga da izlaz jedino vidimo da se razvijaju uslužne djelatnosti, a kod nas s obzirom na resurse razni oblici turizma, a da bi se to razvijalo, da bi se to razvijalo neophodno je izgraditi kvalitetnu infrastrukturu. I ja moram reći da u tom pogledu su učinjeni značajni koraci, to treba konstatirati bez obzira na probleme i poteškoće. Međutim, mislim da to treba dalje nastaviti i posvetiti malo više pažnje tim područjima kako bi osigurali egzistenciju tom stanovništvu. Moram reći i taj podatak da sam prebrojio u 5,6 sela imamo gotovo 300 praznih kuća i još 300 kuća gdje živi samo ili baka ili djeda. Prema tome, u tom pogledu mi moramo napraviti, iskoristit te resurse, izgradit infrastrukturu da bi moli zaposliti stanovništvo. Na kraju to sve govorim gospodine zamjeniče, malo kod sastavljanja proračuna da te momente uvažimo za ova ruralna područja. Na kraju, bio bi nekorektan da ne kažem, da ne izrazim čak i zahvalnost jer sam ja ovih par godina naišao na određeno razumijevanje i kod ministra Crkvenca, i kod ministra Šukera i kod gospođe Dalić, i kod sadašnjeg ministra.

moram s tim završiti, da je to sve skupa nedovoljno, treba malo više razumijevanja, više razumijevanja i onda će biti stvari u redu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Obavijest da je u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 18,16 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sljedeći klub je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. rada)** Predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnikom. Evo, uvaženi kolega Šoja kaže ima razumijevanja ali ga treba mnogo više razumijevanja. Ja se nadam da će građani Republike Hrvatske imati razumijevanja za ovakvu politiku kakvu vodu ova Vlada. Netko reče prije, čini mi se da je uvaženi zastupnik Šuker rekao da nikad u mirnoj atmosferi se nije raspravljalo. Da pomalo je komorna atmosfera, nije mirna, komorna atmosfera. Činjenice govore, evo prije je rečeno situacija je teška, problemi su veliki, pokušavamo držati glavu nad vodom, je to apel utopljenika. Izgleda da smo svi tog svjesni. Ovi ljudi koji su danas prosvjedovali na Markovom trgu i koji su prosvjedovali po gradu Zagrebu sasvim sigurno nisu to radili iz obijesti i sasvim sigurno da to nisu radili zato što imaju previše novaca i što se se bahate i žele čim više zagrabiti u državnu blagajnu. Premalo je do sada pokazatelja da bi se uopće mogao sa sigurnošću utvrditi je li uspješnost, jel se uspješno izvršuje državni proračun, sasvim sigurno premalo. Međutim, što mene zapravo zabrinjava kao Hrvatskog laburistu, to je rastu prihodi, naročito od poreza zbog toga bi trebali biti zadovoljni. Govori se najuspješniji ministar je gospodin Linić koji ubire poreze, koji zahvaća u džepove građana, a s druge strane što imamo? Imamo katastrofalnu situaciju, građani Republike Hrvatske sve teže žive. Samo jedanput je ovdje spomenuto u raspravi politikantstvo, populizam će vjerojatno nakon mojeg izlaganja. Država je Država je sve uspješnija u onom što radi, tako se stiče dojam, građanima je sve teže. Na temelju čega se pokazuje odličnost od Vlade ili uspješnost ove Vlade u proračunu, onom barem što smo do sad vidjeli. Režu se prava radnika da bi se došlo do uštede, uskraćuje se prava bolesnika. Ne znam da li netko od ministara u Vladi, osim ministra zdravlja odlazi u hrvatske bolnice i da li vidi kakva su, kakvo je stanje u hrvatskim bolnicama, da više ne treba donositi toaletni papir, spavačice, pidžame, čiste plahte nego da treba donositi i lijekove. Mi zatvaramo oči pred tim, ne želimo o tome razgovarati, ali to je situacija, toga u ovoj statistici nema. U ovim statističkim pokazateljima nema, ovdje se kaže da su prihodi porasli, porasli su prihodi naročito od PDV-a, PDV znamo tko najviše osjeća, posljedice tog PDV-a to su građani, znači zadnji u lancu koji kupuju, koji sve teže i teže žive. Kaže, bivši guverner Hrvatske narodne banke gospodin Rohatinski je rekao prije nego što je rekao prije nego što je otišao osim što rastu prihodi u državnoj blagajni. E sad meni to nije jasno, ja nisam dovoljno ekonomski potkovan da bi to mogao shvatiti, kako to ako je sve palo a prihodi rastu i kako to i koliko dugo to stezanje remena građani Hrvatske mogu trpjeti i što će se dogoditi ako se ne pokrene proizvodnja, a jedino to što smo slušali u predizbornim koaliciji Kukuriku koalicije u da imaju rješenje kako pokrenuti proizvodnju. Imali smo jedan slogan ove desne strane koji je glasio pokrenimo Hrvatsku došli smo do provalije, pokrenuli su je u pravcu u kojem nismo željeli. Čuli smo isto tako gospodina Šukera da nije bilo krize da bi proračun 2009.godine bio uravnotežen pod pretpostavkom da nije bilo gospodina Sanadera. Tko zna što bi se dogodilo da gospodin Sanader recimo pretpostavimo da nije bilo krize i pretpostavimo da je gospodin Sanader ostao ne bi bio uravnotežen proračun jer vidimo kako je dijelio milijarde Francuzima, koliko su posezali u džepove koliko su posezali u blagajnu prema tome vrlo teško da bi uz takvu vlast, takvo vodstvo vlade bilo što se moglo uravnotežiti pa tako ni ovaj proračun. Ja se nadam da će ova Vlada održati glavu nad vodom. Svjesni smo da neće ispuniti obećanja jer su prvo obećavali da će pokrenuti projekte do ljeta na proljeće. Prvi potpredsjednik Vlade je jamčio svojim statusom u Vladi i rekao ako ne pokrenemo dat ćemo ostavku. Pa je to bilo do ljeta, pa do jeseni pa smo doveli do idućeg proljeća sada je u zadnjem intervjuu rekao zapravo u odgovoru Laburistima je rekao ne pada mu na pamet bez obzira što će se događati da da ostavku. Prema tome, ovo izvješće koje smo dobili o izvršenju državnog proračuna primamo kao skup statističkih podataka, a dobro znate da statistika često može biti velika

kolega Vukšić je u svojoj raspravi postavio pitanje u čemu je izvrsnost ove Vlade u čemu se ona očituje. Pa ja ću ovako samo na brzinu reći nekoliko stvari. Dakle sačuvan je kreditni rejting ove države a to znači da je sačuvano nekoliko milijardi kuna koliko bi nas inače više koštalo refinanciranje postojećih dugova i obveza. Rejting je sačuvan tako što su smanjeni proračunski rashodi i što je smanjen ukupni proračunski deficit, a unatoč tom smanjenju ukupnih rashoda nisu smanjene niti mirovine, niti porodiljne naknade, niti dječji doplaci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 Uvažena kolegice slažem se. Sačuvan je kreditni rejting kako to je pitanje. Prije svega sačuvano je, prikupljeno je. Što je proizvedeno, što je pokrenuto? To nas zanima. Jer prije sam rekao kako dugo ćemo stezati, kako dugo ćemo uzimati jedanput će nestati. Problem je u proizvodnji, da sačuvali smo kreditni rejting iako je ova Vlada obećala da će izaći u susret građanima da će štiti prava građana, zašto nije se dirnulo u deviznu klauzulu u stotine stotine stvari koje su se obećavale nije taknuto, a govorimo o tome kako je ovo socijaldemokratska vlada i prije se zapravo u replikama se natjecalo koja je vlada više socijaldemokratska Kukuriku koalicije ili HDZ-a. ja stvarno ne znam ja sada stvarno ne znam. Sve sami ljevičari ne znam kuda mi spadamo Laburisti. **Leko, Josip Završili smo na raspravu po klubovima prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvo je poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, gospodine pomoćniče ministra. Ova rasprava će biti vjerojatno puno lakša sada za kolege iz Ministarstva financija jer imam se namjeru osvrnuti na izvanproračunske korisnike koji su jedni jesu u konsolidiranoj bilanci države kada se računa deficit a drugi nisu. Jer svi smo danas manje-više počinjali svoju raspravu i kolega iz SDP-a iz HNS-a i Vukšić pa na kraju krajeva i predstavnik Vlade sa lošim makroekonomskim pokazateljima. Onda mi nešto stvarno nije jasno. Ako Hrvatske autoceste su imali izlicitirane radove na pojedinim trasama autocesta u RH ako se već ti radovi izvode zašto su ti radovi toliko usporeni kada se praktički održava samo gradilište. Ako je sredstvima EIB-ovog kredita osigurana most preko Jakuševačkog ranžirnog kolodvora prema Sarajevskoj ulici i završetak praktički ovog djela autoceste Zagreb-Velika Gorica-Sisak i ako su sredstva osigurana za dionicu do Lekenika zašto se to usporilo ako nemamo gospodarske aktivnosti, imamo novaca, imamo izvođače koji rade posao. Prema tome ako nam nedostaje posla zašto je to usporeno. Druga je e to već utječe na deficit državnog proračuna jer se radi o Hrvatskim cestama a one su u konsolidiranoj bilanci države obilaznica ili spojena cesta Domovinski most-Velika Gorica. Praktički kilometar i još nešto ceste se radi, dok je bilo prekrasno suho ljetno vrijeme onda se nešto čeprkalo sada se na brzinu želi nešto napraviti isto tako tako investicija koja je trebala se završiti. 840 milijuna sredstava hrvatskih voda namijenjeno je jedinicama lokalne samouprave za izgradnju komunalne infrastrukture dakle vodovodne infrastrukture i odvodnje. Vrlo je interesantno da su mnogi gradovi podnesli zahtjeve između ostalog i Velika Gorica je podnesla za 148 milijuna kuna međutim vrlo je interesantno s obzirom da je tamo koalicija HDZ-a na vlasti da smo dobili samo 2 milijuna kuna. da su se ta sredstava recimo dala u 3., 4.mjesecu prije početka građevinske sezone jel ti projekti su svi postojali, nisu se oni rodili ovako preko noći jel za te projekte je trebalo ishoditi građevinske dozvole sve, mnoge građevinske tvrtke mnoga komunalna poduzeća njihova građevinska operativa bi bili zaposleni, vjerojatno situacija što se tiče pada gospodarskih aktivnosti u graditeljstvu bi bila nešto manja. I na kraju da malo demistificiramo tu priču oko HBOR-a,

Prema tome, sve ovo što se HBOR zadužio da bi financirao određene gospodarske programe su na određeni način opasnost za fiskalnu sliku proračuna RH. Međutim ono što mene brine, a s tim će se sigurno kolege iz Ministarstva financija složiti je da određeni projekti iz HBOR-a se financiraju na pomalo čudan način, a to je da kredite dobivaju izvođači radova, a kasnije će te kredite otplaćivati općine, gradovi, pa možda jednim dijelom i Ministarstvo financija. E sad to bi bilo sve ok da smo mi kroz onaj Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave povećali onaj decentralizirani dio za jedinice lokalne samouprave jer ako im namećemo određene obveze onda im je red da im damo i povećani udio u porezu na dohodak. Dakle ovo su neke čisto ovako lokalne teme, slično bi mogli govoriti kolege o mostu na Dravi, nešto bi mogli govoriti i ove kolege na jugu o Pelješkom mostu itd., dakle niz stvari koje su gotovo, koje se moglo uložiti nekoliko stotina milijuna kuna koje ne bi fiskalno narušile ili statistički narušilo sliku Republike Hrvatske, ali bi nam situacija barem što se tiče onoga makroekonomskog pokazatelja, što se tiče građevine bila puno ljepša, puno lakša. U ovaj proračunski dio neću ulaziti, osim spomenut samo školu u Novom Čiču gdje isto predviđeni novci u proračunu, međutim dva čovjeka održavaju gradilište već 9 mjeseci. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vrlo blago izlaganje prijavljene tri replike i to na lokalnu temu. Prvo je poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite poštovana zastupnice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo lagano izlaganje ali na lokalnu temu budući da kolega Šuker i ja dolazimo iz iste izborne jedinice. Spomenuo je tu famoznu cestu Sisak-Zagreb koja zaista zaslužuje da se završi, za koju smo dobili odgovor mi zastupnici iz 6. izborne jedinice da će biti dovršena i da su za nju osigurana sredstva. Ali nekidan čitam u jednim dnevnim novinama, neću spominjati da ih ne reklamiram, predsjedniku Uprave HAC-a gospodin Dražen Guštin je rekao, a citirat ću vam sljedeće iz tog teksta gospodine Šuker. Ugovore iz 2009. vrijedne 13,5 milijardi kuna moramo raskinuti. Riječ je o ugovorima za autocestu Dubrovnik-Doli, autocestu Zagreb-Sisak i Podravski ipsilon. Izrijekom je rekao to pred nekoliko dana, evo pročitali smo to u pa me brine što će se inače događat, govorili ste o planovima, o poticanju velikih infrastrukturnih projekata, govorili smo svi o tome da će se puno toga ostvariti do 6.mjeseca, do 9., evo sad do kraja godine. Pa čujemo od prvog potpredsjednika Vlade da on kaže da će dat tek ostavku ako se oni ne ostvare u proljeće. Pa evo želim vas upozoriti da je on 2002., 2000. kad je isto obnašao funkciju ministra zaustavio izgradnju naše autoceste pa se bojim da na tragu ovoga ona ne bude zaustavljena i sada.

Dakle ova koalicija je autocestu Zagreb-Sisak počela radit najprije sa lopatama tamo na onom poznatom sisačkom mostu, onda su 2003.godine bio jedan zgodan performans sa malim onim bagerčićima s kojim se djeca igraju, a neki opet i dalje misle da se autocesta može napravit sa lopatama kao u vrijeme radnih akcija, a možda bi bilo bolje da i tako radimo nego da ne radimo. Ali neki nikako ne mogu shvatiti da se cesta ne može napravit s malim bagerčićima nego za to trebaju ozbiljni strojevi. A Siščanima itekako i stanovnicima Banovine treba autocesta jer ko ne zna kako to izgleda neka sjedne u auto pa neka u vremenu popodne od 3 do 5 proba doći do Siska ili ujutro u vremenu od pola 7 do 8 od Siska prema Zagrebu. Poštovani zastupniče, pod vašom vlašću ja sam mislio da će … postat željezo i da ćete napravit tu cestu, a niste, nažalost niste i to vašu cestu. Sljedeća replika je poštovana zastupnica Fabijančić-Križanić. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo javljam se replikom na izlaganje kolege Šukera jer svakako da se ne mogu složiti, a posebno što se odnosi na projekte lokalne vlasti. Prvo me začuđuje količina manipulacije u vašem izlaganju, posebno što se tiče lokalnih tema. Prvo se čudite zašto se dok je bilo toplo vrijeme čeprka oko istočne obilaznice iako znate da ste za vrijeme HDZ-ove vlasti ugovarali izvođenje radova iako ste znali unaprijed da nisu uopće riješeni imovinski odnosi. Imovinski odnosi, nemojte se čudom čuditi, još na jednom malom dijelu nekretnina što se tiče istočne obilaznice nisu riješeni, ali većim dijelom jesu pa su sada ubrzani radovi jer smo to morali napraviti, a isto tako ste i ugovarali radove i uvodili izvođače radova na izvođenju dionica autoceste Zagreb-Sisak iako niste riješili imovinske odnose. A što se tiče bagerčića to naravno da je bio performans jer ste vi dionicu od 10 km otvarali tri puta, svaki puta dva tjedna prije lokalnih izbora u Velikoj Gorici. Bagerčići su bili ne 2003. nego 2005. pred lokalne izbore jer ste vi istovremeno dok su ti bagerčići bili performans otvarali dionicu čvorišta Kušanec dakle 2005.godine, na vlasti ste bili do 2011.godine. U 6 godina ste izgradili svega 10 km autoceste Zagreb-Sisak i to samo na području grada Velike Gorice iako ste cijelo vrijeme u javnosti govorili da vam tadašnja vlast na čelu sa Toninom Piculom opstruira izgradnju autoceste Zagreb-Sisak. Jeste se prijavili sada poštovani zastupniče, dobro. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dakle meni je izuzetno drago što je gospođa Fabijančić rekla ono što je rekla. Dakle 2005.kad je gospođa Dropulić izdala građevinsku dozvolu za istočnu obilaznicu Velike Gorice tada su veliki stručnjaci za cestogradnju u Velikoj Gorici bili na vlasti podnesli kaznenu prijavu protiv gospođe Dropulić jer da bi tramvajska pruga trebala ići između dvije trake, a ne sa strane, a to je bio razlog samo da se zaustavi da radovi ne počnu. I ta kaznena prijava koju je podnio tadašnji dogradonačelnik dobro znate je zaustavila radove na istočnoj obilaznici skoro godinu i pol, dvije dana. Druga stvar gospođo Fabijančić, Josip (SDP)** Izvolite poštovani kolega, samo molim vas. **Šuker, Ivan (HDZ)** A druga stvar što se tiče vaših performansa to je najveći šou koji ste izveli u gorici, zato ste prošli na izborima kako ste prošli, ali isto tako stopirali ste na sve moguće i nemoguće načine sa izdavanjem građevinskih dozvolu izgradnju autoceste. Druga stvar, trebali bi znati kad se …/Govornik se ne razumije./… morate biti, imati riješeno kompletno imovinsko-pravne poslove. Oni se rješavaju u tijeku.

Ali ima još jedna stvar, a to je ovih 2 milijuna za kanalizaciju u Donjem Turopolju od 148 milijuna. Nije ih Gorica dobila samo zato što je HDZ na vlast, a kao lokal patriota morali ste se potruditi da bar dobije 30. Pobrinut ću se da bude nespojivo s dužnosti gradonačelnika i zastupnika. …/Upadica Šuker, ne razumije se./… Hvala lijepa i vama. Sljedeća replika je poštovani zastupnik Darko Milinović. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Za početak ja nisam iz Gorice pa ćemo malo spustiti tenzije. …/Upadica Šuker, ne čuje se./… A ima i dosta Ličana, da. Uvaženi zastupnik Šuker je govorio o javnim investicijama i svi smo očekivali bez obzira na boju političkog dresa da će ova Vlada uspjeti u tim javnim investicijama kako bi na osnovu toga imali kakav takav gospodarski rast. Na žalost to se evidentno je da se to nije desilo. Šuker govorimo o kapitalnim investicijama i sad kad pogledamo izvršenje proračuna samo za Ministarstvo zdravlja, dakle govorim samo o jednom sektoru sveukupnog ministarstva gdje je proračun bio je negdje, ne negdje nego 22,1%. Dakle, izostalo izvršenje proračuna u visini od 230 milijuna kuna. E sad, kao što ste i vi rekli kad malo čitate to između redova gdje je to neizvršenje od tih 230 milijuna kuna. Pogledajte sada. Kapitalne pomoći unutar opće države, dakle kapitalne investicije neizvršeno 20 milijuna kuna. Dakle, izostanak javne investicije. imamo dalje građevinski objekti, poslovni objekti, postrojenja i oprema izostanak, odnosno neutrošeno 160 milijuna kuna. Onda kad pogledate dalje proračun ulaganje u računalne programe neutrošeno 60 milijuna kuna. dodatna ulaganja u građevinske objekte od 3 milijuna i 230 000 kuna utrošeno 19000 kuna, odnosno 0,61%. I sad kad se vratimo na prvu stranu evo s tim ću završiti, dakle izvršenje 22% i zbrojimo izostanak kapitalnih ulaganja to je točno 230 milijuna kuna koliko je izostanak Hvala i vama. Teško je sažeti stvari tako. Ali poštovani zastupnik Ivan Šuker ima odgovor na repliku. u kojoj se Vlada nalazi i u kojoj se prije svega nalazi Ministarstvo financija iz jednostavnog razloga što svaki ministar bi htio vući normalno da bude čim uspješnija. Ministar financija ima određen okvir. I sad imaju rashodi koji se moraju izvršiti. Ne možete vi ljudima reći da im nećete dati plaću, ne možete reći djeci da im nećete dati dječji doplatak, ne možete reći umirovljenicima da im nećete dati mirovinu. Ali ima rashoda koji se mogu onak malo razvući i to se dogodilo u ovom izvršenju proračuna da bi rashodovna strana bila negdje na idealnih 50%, a to su te investicije u školstvu, u zdravstvu, u opremi, u građevinske objekte gdje od planiranih milijardu i 700 utrošeno samo 300 milijuna. I dakle, ja tu razumijem kolege u Ministarstvu financija. Logična stvar da se oni žele držati svojih zadanih okvira. Dakle to, ja sam bio u njihovoj koži, ja ih u potpunosti razumijem. I prema tome, tu ništa nije sporno. Ja sam samo logična stvar kao oporbeni zastupnik pokušao ukazati na to čitanje proračuna između redova ne ulazeći u detalje, ništa drugo. Ali ponavljam ja sam vam rekao za jednu školu u Gorici, nema kolegice Fabijančić pa da mogu reći, šalim se malo. Pa možemo se malo šaliti do 7 sati navečer. Ali dva radnika fakat održavaju gradilište već 8 mjeseci samo zbog toga da se tih par milijuna ne bi platilo jer ih naprosto nema. Bu se probil proračun, ne. A ona preraspodjela unutar pozicija od 5% neće moći pokriti određene rashode koji su na žalost veći. I sigurno će biti određenih radova koji će se iz 2011. zapravo dvanaeste prenesti u 2013. i plaćati tako. A to uopće nije sporno. Ali zato ovdje jesmo za to da raspravimo i da ukažemo na neke činjenice. Vlada na dobre, mi na loše i tak to uvek ide, ne. Prema tome, nema tu potrebe za ljutnju. Ne? **Leko, Josip (SDP)** Zahvaljujem se. Mogao bih komentirati da smo naslijedili kanadsku situaciju, kanadskog gospodarstva kako raspravljate, a sada ćemo zastati sa raspravom. Nastavit ćemo sutra u 9,30 jer je prijavljeno još 9 rasprava. U 9,30 sutra nastavljamo. Hvala